Dobro jutro! Dame i gospodo zastupnice i zastupnice, nastavljamo sa sjednicom i prelazimo na točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Vlada je predložila ove odluke na temelju članka 6. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave. Prijedlog akta primili ste u pretince. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospođa Tamara Obradović Mazal, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Hvala gospodine predsjedniče. Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave predlaže se razrješenje dosadašnjeg člana državne komisije Ante Perdića, obzirom na okolnosti koje su sažete u citiranom članku i istodobno Vlada predlaže Saboru imenovanje gospođe Rožike Gužvanj

proizlazi da udovoljava uvjetima iz postojećeg zakona. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je tek naoko tehnička točka dnevnog reda u kojoj bi trebao riješiti jedno kadrovsko pitanje, odnosno zamjenu jednoga člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. to pitanje i taj postupak otkriva čitav niz problema kojima je opterećena Republika Hrvatska i zbog kojih se Republika Hrvatska u mnogim stranim krugovima doživljava kao izrazito korumpirana zemlja, kao zemlja čije institucije nisu u stanju oduprijeti se pa niti prepoznati situacije izrazito visoke razine korumpiranosti. Znademo da je glava korupcije hidre uvijek u vrhu politike. mnogi upozoravaju da se ne možemo problemu korupcije suprotstaviti ukoliko nemamo otvoreno, jasno, čvrsto stanovište o potrebi radikalnih rezova u vrhu same politike. Međutim, jednako tako praksa pokazuje da je tehnologija koruptivnog ponašanja nevjerojatno razvijena, upravo u sustavu javne nabave. Činjenica da je Hrvatski sabor u nekoliko godina, nekoliko puta vrlo ozbiljno mijenjao Zakon o javnoj nabavi, kazuje sama po sebi da se na tom prostoru ili oni koji su dužni predlagati nova rješenja ili oni koji donose takav zakon ne snalaze ili možda da je sustav tako postavljen da omogućava da kaže da je na papiru sve divno, a u praksi, eto što ćemo, ljudi su takvi kakvi jesu, pa stvar ne štima. Čitav je niz primjera iz sustava javne nabave koji pokazuju, da kada je država posrijedi bez obzira bila ona kontrolor ili provoditelj javne nabave, ima velikih problema s poštenjem. Mi smo nedavno ovdje raspravili jedno pitanje, a vezano je bivšega ministra Rončevića i "Kamione", međutim ja ću ukazati na jednu drugu situaciju. Naime, tijekom rasprave, odnosno saslušanja kolege Rončevića na Istražnome povjerenstvu ja sam eksplicite postavio pitanje. Od kuda mu pravo da se poziva na izuzeće definirano Zakonom o javnoj nabavi, ne samo kada je posrijedi nabava bojne opreme, nego kada je posrijedi nabava donjega rublja, hrane i svih ostalih potrepština koje je ministarstvo bilo naručitelj u postupcima javne nabave po onom onom članku kojem omogućuje izuzeće iz sustava koje definira obvezu javnoga natječaja? Nisam mogao vjerovati na svoje uši. Čovjek je bio potpuno iskren i rekao je pred svim članovima Istražnog povjerenstva, da se sustav javne nabave praktički krši, da bi se zaštitili interesi domaćih proizvođača. Ja mogu razumjeti porive ministra koji tako radi, a navodno nije bivši ministar obrane jednini. To vidimo iz nalaza Državne revizije svake godine koji dolaze pred Hrvatski sabor. Ali pomanjkanje dobre volje da se stane u kraj tom pogodovanju koje je najstrože zabranjeno i zbog kojeg u Europskoj uniji imamo čitav niz problema, e to je nešto što svjedoči da članovi Vlade kada su na mjestima na kojima se odlučuje u postupcima javne nabave ne funkcioniraju proeuropski. Ne funkcioniraju interesi Republike Hrvatske, nego s osnovanom sumnjom da pogoduju određenim proizvođačima. Jer što je postupak neposredne pogodbe, nego pogodovanje. Ne možemo nikada utvrditi koja je šteta nastala, zato jer nemamo usporedne pokazatelje, jer nije proveden javni natječaj. A sada imamo još slučaj k tome, da nam član Državne komisije bude uhićen zbog toga što je manipulirao statusom ratnog vojnog invalida. I to ne jučer, ne prije dvije godine. Netko je morao znati za činjenicu da je gospodin Perdić falsificirao dokumente, zanijekavši da je vlasnik nekretnine i stekavši braniteljske povlastice koje mu ne pripadaju. Time otvaramo još jednom ono pitanje, što se sve nalazi u registru Hrvatskih branitelja skriveno od očiju javnosti i na koji način ljudi poput gospodina Perdića zloupotrebljavaju status koji imaju? Ako takve ljude biramo u državnu komisiju onda nije ni čudo da nam u sustavu javne nabave postoji čitav niz problema. Kako se ponaša ta komisija? Evo vam jedan jedini primjer. U Velikoj Gorici proveden je javni natječaj za izradu za određivanje izvođača radova za gradnju nove sportske dvorane. Prvi je poništen iz formalnih razloga, drugi je proveden po zadnjem slovu zakona. Proveden je davno prije izbora lokalnih i kad su istekli rokovi za potpis ugovora sa izvođačem gradonačelnik je bio dužan taj ugovor sklopiti. To što je to palo između dvaju krugova izbora sud je kasnije na zahtjev novog gradonačelnika iz HDZ-a protumačio kao nevažeći ugovor jer se time krši Zakon o prijenosu vlasti. A znate tko je donio i potpisao tu sudsku odluku? Nitko drugi nego gospođa Vesna Žužić koja je suspendirana odnosno u postupku je stegovnih mjera pred Državnim sudbenim vijećem. Nakon toga umjesto da gradonačelnik potpiše novi ugovor ako je već ugovor koji je bio potpisan bio u sukobu sa Zakonom o prijenosu vlasti on se obraća državnoj komisiji. Državna komisija kaže da zbog toga što je sud procijenio da potpis na ugovoru kao zadnjem elementu u pripremnoj fazi javne nabave prije izvođenja radova cijeli postupak ne valja što je naprosto suludo jer je rađen po svim pravilima struke i po zakonu, vođen je nekoliko mjeseci do zadnjeg detalja ispravno. I što se sad dogodilo? Gradonačelnik je zaboravio službeno poništiti javnu nabavu pa je izvođač radova tužio grad i sad traži izgubljenu dobit na projektu. Tko će sada odgovarati? Hoće li državna komisija? Hoće li članovi državne komisije odgovarati za tu štetu? A građani Velike Gorice najmanje godinu dana neće imati dvoranu za koju su bila predviđena sredstva. Eto tek jednog primjera. Ja govorim o onim primjerima o kojima znam jer dolazim iz te izborne jedinice. Ja se toplo nadam da je predlagatelj pazio što radi kad je predložio zamjenu za gospodina Perdića. Bio bi to skandal ravan prvorazrednim skandalima u ovoj državi ukoliko je ova zamjena predložena na brzinu i nije do kraja domišljena. Ne želim reći ni riječi kontra interesa gospođe koju se predlaže jer ne poznam osobu ali se nadam da se nisu vodili istim kriterijima kao kad su predlagali gospodina Perdića. Poznato je iako je u javnosti malo eksploatirana činjenica da velike primjedbe nam postupak našeg pridruženja Europskoj uniji nije imala i nema samo Slovenija, ali eto mi smo zabavljeni slučajem Slovenije kako bi se potisnulo u drugi plan da čitava grupa zemalja a to su Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Velika Britanija i Danska imaju ozbiljne primjedbe na stanje u našem pravosuđu u pregovaračkome poglavlju - Pravosuđe i temeljna prava i u nekim drugim elementima koji su vezani prije svega za borbu protiv korupcije. A mi govorimo ovdje upravo o tome. Zašto je ministar Šimonović išao u Veliku Britaniju? Zašto glavni naš državni pregovarač 11.10., 11. ide na saslušanje pred Vanjsko-politički odbor nizozemskog parlamenta. Upravo zbog toga. borbi države protiv organiziranog kriminala i korupcije ne shvate koja je važnost pravodobnog i brzog djelovanja neće biti ništa ni od novih datuma koji nam se predlažu. Najveća je odgovornost upravo na Vladi i nije to puka floskula nekoga iz opozicije ili nekog parlamentarca koji vazda mora braniti interese ovoga parlamenta suprotno kao interesima Vlade. Nije istina, ti interesi nekad mogu biti identični. U ovome slučaju jesu i moraju biti. Na Vladi je velika odgovornost i nadam se da ni na ovim na oko malim stvarima kao što su kadrovske zamjene nije bilo propusta i da znamo što radimo. Vlada snosi potpunu odgovornost za ovo. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici, ako mi sa saborske govornice počnemo spominjati imena ljudi protiv kojih se vodi postupak onda preuzimamo ulogu Državnog odvjetništva i suca. Presumpcija nevinosti znamo što znači i ja vas molim da izbjegavate kad protiv nekoga se pokrene neki postupak da mi sa saborske govornice spominjemo ta imena. To nije korektno. Molim vas, govorim to općenito bez obzira o kome se radi. Nemojmo pretvarati saborsku govornicu u sudnicu ili preuzimati ulogu Državnog odvjetništva.

prošlo vrijeme prilike slušati i mislim da smo ispričati valjda sve ono što nam je onako bilo pri srcu ili što nas je već dugo tištilo pa smo onda rekli e to je tako. Jasno, govorimo o svom mišljenju. mišljenju. Klub HDZ-a sigurno da će podržati u svakom slučaju sve ono što će doprinijeti razrješenju bilo kakvih koruptivnih djela uključujući i javnu nabavu. Mogu reći da mi je evo bilo drago da državna komisija oformljena ali ne mogu reći iz vlastitog iskustva da smo baš bili uvijek prezadovoljni s time. Naime, kriterij nije bio uvijek jednak s obzirom da je eto u nekakvo vrijeme i došli su ljudi koji su ipak po nekim zaslugama tamo bili, mislim da je 2003. negdje to oformljeno. I zato je dobro da ipak dođu i pojedini novi članovi, da ne bude stalno isti pogled na iste stvari. Mogu reći još nešto što se u Državnoj komisiji događalo s čim nismo bili zadovoljni da je previše bilo poništenih natječaja. Dakle, bio je potreban i nekakav sitan razlog da se natječaj poništi, a poništavanje natječaja zbog opet velim sitnog i neuvjerljivog razloga dovodi do jasno kašnjenja poslova, jer morate raspisati novi natječaj, opet ista priča. Djelujete neuvjerljivo. Prema tome, nije baš sve uvijek bilo blistavo. Ali evo izmjenama i rukovodećih ljudi i dolaskom novih ljudi vjerujem da je došlo konačno iskustvo. Dakle, da su došli ljudi koji shvaćaju što je javni natječaj, kako se provodi i na koji način. Evo moram reći meni je, slušam kolegu Beusa Richembergha koji govori u ime kluba i s kojim sam evo proveo onako popriličan broj sati u jednom od povjerenstava da mi je žao što nije bio u prethodnom povjerenstvu, istražnom povjerenstvu. Tamo smo imali nevjerojatno puno kršenja svih mogućih natječaja, jer je eto ministar čije smo proučavali a gotovo stotinjak kojekakovih ugovora do te mjere kršio zakon da bi Europa se hvatala za glavu, itekako hvatala za glavu. Naime, ministar je bio potpisnik s jedne strane, a s druge strane su redom bili šefovi njegovih firmi. Dakle, kompletno Coning grupe. Mislim da ne treba uopće obrazlagati tko je bio ministar. Reći ću vam samo nekoliko primjera. Da su poslovi podijeljeni, a natječaj raspisan 5 mjeseci kasnije, da je recimo dobiven natječaj Coning inžinjering dobije natječaj za obnovu 7 milijuna, a anexom još 10 milijuna, da je čitav niz sumnjivih stvari. Evo gledali smo jučer POS zgradu na Cresu. Hvali se projektantica kako je to lijepo sve skupa, da je na neshvatljiv način Coning dobio tamo ne znam 29 garaža i 3 poslovna prostora bez ikakvog traga koji je bio izvođač radova. Dakle, nevjerojatno puno primjera kršenja ugovora. Gotovo nije bilo ugovora bez bar pet, šest, anexa ugovora. Dakle, jedan primjer koji bolje bi bilo da zaboravimo nego što ga spominjemo. Ali ne možemo ga zaboraviti, jer i evo upravo Hrvatski sabor potvrdivši ono što je istražno povjerenstvo našlo poslao to evo prije četiri, pet godina skoro Državnom odvjetništvu u nadi da će Državno odvjetništvo to sve skupa istražiti. Ja vjerujem da će kolega Bajić i njegova ekipa naći malo vremena da se malo prisjetimo i tih idealnih vremena. Što se tiče javne nabave imamo na žalost bezbroj primjera sličnih ovim kojima je kolega rekao. Ja ću ponavljati do beskraja da je na potpuno jednak način kao što su nabavljeni kamioni nabavljeno 210 vatrogasnih cisterni tipa Mercedes nakon poništenog natječaja. Dakle, po potpuno jednakom postupku samo to se događalo u nekoj drugoj Vladi 2003. godine, a što se tiče čuvanja interesa naših firmi pritom treba reći da je pritom uništena firma za opremanje vatrogasnih vozila u Mariji Bistrici, potpuno. I nakon tog je firma propala. Ja znam da smo još mi evo u grad, govorim sad osobno grad Sveta Nedelja smo još naručili jednu vatrogasnu cisternu tamo koja nam je isporučena u Mariji Bistrici, jer smo eto bila je najpovoljnija ponuda. Ali ovo je bilo na tajnoj sjednici Vlade donešena odluka da se kupe najkvalitetnije Mercedesove cisterne. Očito, nemam ništa protiv, dapače vatrogascima najbolje. Ali zašto vojsci najjeftinije? Ako se kupe skuplja vozila za vojsku onda je to kriminal. Ako se kupe skuplja vozila za vatrogasce bez nakon poništenog natječaja, dakle nakon poništenog natječaja to nisu ni vojna vozila, to ne potpada uopće pod ovo. Prema tome, to je nešto drugačije, Dalje imamo jedan krasan primjer isto što se tiče javne nabave kupnja nagibnih vlakova. Osam garnitura nagibnih vlakova opet 2003. Dakle, ta 2003. Trebalo je malo istražiti upravo radi povijesti nabave gdje je 30, gotovo 37 milijuna eura potrošeno za nagibne vlakove bez natječaja. Dakle, tu Državna komisija nije imala posla, jer nije bilo natječaja. Od Od tih, e sad da vidimo posljedicu, od tih osam garnitura vlakova, dakle gotovo 37 milijuna eura voze 3, a ta 3 su svaki čas u kvaru. Kom je bilo u interesu da kupi skupe vlakove, a da za javnu, onu našu jadnu preostalu ličku prugu, znamo da se do devedesete godine isključivo popravljala Unska pruga, obnavljala, elektrificirala i Lička pruga bila je stvarno pastorče koje je evo nakon rata jedino ono što nam je preostalo do mora, pa smo trebali obnoviti i vozni park i ostalo. Ali zašto kupovati vlakove potpuno neadekvatne za takvu prugu. Čiji je to bio interes? Da se potroši 37 milijuna bez natječaja, eura, bez natječaja za neadekvatne vlakove koji nigdje u Europi ne voze na takovim relacijama. Čini mi se da su ovi iz Kanade valjda kanadski nekakvi vlakovi i slično. Dakle, imamo imamo o čemu govoriti. Gospodo, ako želite pričati o sadašnjim primjerima, ako želite optuživati ljude bez sudskih presuda onda ste se prekasno rodili. Jer na kraju tamo negdje '45. na '46. postigli bi zavidnu karijeru. Tamo nije trebalo baš previše sudova. Bilo je odmah nekog optužit, pokazat prstom i likvidirat. Upravo se tako, na žalost, i moji dragi kolege i kolegice neki i od vas ponašaju. Pustimo Državno odvjetništvo neka radi svoj posao. Negdje su brzi, negdje su sporiji, jer i oni imaju masu odvjetnika, svaki dobije nekakve poslove. Netko gurne u stranu, netko požuri negdje. Ali moramo imati povjerenja i u Državno odvjetništvo i u USKOK, jer ja vjerujem da će se ipak puno stvari raščistiti. Ali ako se bacimo kamenom, onda se malo prisjetimo, pogledajmo malo i svoje kolege, kolegice, svoje šefove da li su grešni. Ne znači da ne treba ići u ovo sada, dapače svi smo mi sretni da se raščiste situacije čim prije bez obzira na ime, prezime. Ali ovo što se događa zapravo je linč. A linč u demokratskoj zemlji sigurno nije ja mislim ono što nas čini demokracijom. I zašto cijelo vrijeme pokazujemo u drage nam europske prijateljske zemlje. Pa pogledajmo primjer, imate primjer Patrije iz Slovenije što se događalo. Imate čitav niz drugih primjera. Dajte malo gledajte, čitajte i nemojte se samo udarati po vlastitoj zemlji, jer ispada da smo mi izvještači, mi smo izvještači ovdje, naše je pa mogu reći i ne znam udruge, nezavisne udruge koje i mi financiramo i drugi financiraju pričaju sve najgore o vlastitoj zemlji, a pritom zaboravljaju da se masa tog događa i u razvijenim zemljama. Jer zapravo moć i novac sigurno dovodi ljude u iskušenje. Ne samo građane Hrvatske, nego i građane iz svih drugih zemalja. Samo je tamo riječ o daleko većim iznosima nego što je kod nas Ali i o građanima koji nekog smjenjujući ili protiv nekog ne ocrnjuju cijelu zemlju. Ali mi ne govorimo kriv je pojedinac, nego Hrvatska je takova i takova zemlja, Hrvatsku svi tako gledaju. Dragi moji rodoljubi, imao sam prilike u prošlom mandatu kao član evo Odbora za gospodarstvo primati mnoge delegacije, evo bio je ne znam kolega Jurčić i bivši predsjednik, uglavnom nas trojica, gdje su nam dolazile delegacije različitih sastava stranaka koji se vjerojatno na vlastitom terenu itekako žestoko bore, ali ovdje su bili jedinstveni. Dakle tu su bili građani zemlje, iste zemlje i nisu udarali jedan protiv drugog. Mi to ne radimo. Mi ćemo ako treba izmišljati, ispričati priče da bi nekako svoj položaj malo digli. Mi ćemo udarati protiv svega i na svakog. Koliko ćemo dobiti? Možda nešto poena, ali što dalje bit ćemo sve manje uvjerljivi jer i naši dragi stanovnici jednostavno znadu što je istina, a što nije istina. I vjerujem da daleko bolje pamte, nego što se mi svi skupa nadamo. vjerujem da će državna komisija i dalje raditi svoj posao i brzo i dobro i efikasno, da neće više gledati kao što se, mogu vam reći, prije nekoliko godina i gledalo tko raspisuje natječaj, iz kojeg je grada i tko je tamo na vlasti, da neće poništavati natječaje ako za to ne postoji opravdani razlog, jer u lokalnoj upravi u gradovima, općinama, županijama, kako god hoćete, svaki poništeni natječaj znači odgodu posla za 6 mjeseci, pa nekad i za godinu dana i Dakle treba gledati da li je nešto namješteno ili nije namješteno. Svi mi znamo ja mislim jako dobro u kojim smo godinama bili upravo u općinama, gradovima, županijama, na koji način natječaj može biti ovakav ili onakav priređen, ali to je providno. To može uspjeti, ne znam možda jedanput ili ne znam. Ali je činjenica postoji problem, u javnoj nabavi postoji problem i to treba reći da često znamo koje firme nešto mogu ili ne mogu. Vi ne možete odbiti posao firmi za koju znate neće to napraviti, jer ima reference ili joj je netko drugi potpisao jer će ju državna komisija podržati i dalje, i to je loše. Loše je jer eto znate u što se upuštate, dajete nekom posao kojeg će razvući, koji će tražiti na bezbroj drugih načina da se poveća novac koji su za taj posao i slično. nema razloga da danas dižemo toliku galamu oko jednog člana državne komisije. I opet velim žao mi je, moglo je to puno prije proći a da pritom ne ispričamo sa ove govornice sve što smo pročitali jutros u novinama i medijima. Hvala. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine predsjedniče. Čitav je niz navoda koje bih volio ispraviti, čak i nekih stvari s kojima bih volio polemizirati iako ne mogu. Ali ovaj navod da se ovdje radi o tehničkoj raspravi o jednom članu državne komisije zapravo zaslužuje demanti. Ovdje se radi o čovjeku koji je uhićen. Dakle to nije redovna i regularna situacija u kojoj smo mi procijenili da on nešto malo nije dobro radio ili mu je istekao mandat, pa sad idemo na zamjenu. Čovjek je uhićen pod optužbom za teško kazneno djelo prijevare. I druga stvar, kad god nema argumenata on potegne priču o ministru Čačiću, a za razliku od nas koji govorimo o Rončeviću, protiv kojega je dignuta optužnica, gospodina Čačića rastežu kao žvakalicu već godinama i nikad ništa nisu uspjeli potaknuti ili provesti protiv njega, a HDZ je na vlasti 6 punih godina i kontrolira sve sastavnice izvršne vlasti, pa i državnu komisiju, pa i Državno odvjetništvo. Hvala lijepo. Činjenica da je netko uhićen ne znači da je osuđen. I kada ćemo to mi uspjeti u Hrvatskom saboru shvatiti? Ili to shvaćamo samo u odnosu na one druge, a ne na svoje. Molim vas, nemojmo spominjati imena ljudi sa saborske govornice kao da to govori državni odvjetnik. Mi nismo odvjetnici, niti smo suci. Mi smo Hrvatski sabor i držimo se onog što je zadaća i ovlast zastupnika Hrvatskog sabora. To ja samo govorim. Ja uopće ne spominjem imena. To govorim za svakog, bez obzira o kome se radi. Sabor nije to mjesto. Kako bi se bilo tko od nas osjećao kad bi ga netko tako prozivao, a na kraju ispadne da nije kriv. A šta onda? Tko može pokupiti ovo sa saborske govornice i po cijeloj hrvatskoj javnosti? Tko to može više vratiti? Tko može vratiti ako popneš se na 20-i kat pa prospeš perje? Tko ga može pokupiti više? O tomu ja govorim. Ja uopće ne govorim o tome je li netko kriv, nije kriv, itd. Govorim o stvarima koje su elementarne stvari u jednoj demokratskoj zemlji. Oprostite, ali ja sam ovo morao ovako reći i ne adresiram na nikoga pojedinca, nego adresiram na sve nas. Na redu je gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. nelogičnih činjenica kada je u pitanju kontrola postupaka javne nabave, da jednostavno nemam vremena u pojedinačnoj raspravi sve to ispraviti. Ali neka, drugi put ću onda. Korupcija počinje preko javnih nabava i to pitanje treba sistemski riješiti. I to je bio jedan od zaključaka Europske Komisije. A ono što želim posebno naglasiti da današnja rasprava nije samo tehničkog karaktera, zapravo je suštinska. Jedna od primjedba Europske Komisije, pa i ljudi koji su čitali to izvješće je bilo da Hrvatska treba to sistemski riješiti. Hrvatska je to sistemski riješila, i Hrvatska nema sistemskog problema ako uzmemo da je sistemski okvir zakonodavni okvir. Mi padamo na ljudima i upravo je današnja rasprava ključna rasprava kroz koju trebamo dokazati i pokazati kako će se riješiti problem i javnih nabava i korupcije u javnim nabavama, ali i u cijelom društvu. Dakle u Hrvatskoj problem korupcije pada na ljudima, naš zakonodavni okvir općenito pa i za javne nabave je izvrsno riješen, evo ga poslušajte samo; Zakon o javnoj nabavi, Zakon o koncesijama, Zakon o javno privatnom partnerstvu, Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Uredba o uvjetima primjene jedinstvenog rječnika javne nabave, Uredba o načinu izrade, postupanju, dokumentacije za nadmetanje i ponudama, Uredba o objavama i evidenciji javne nabave, Uredba provođenja nadzora kroz obavljene preventivno instruktivne djelatnosti, Uredba o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi, Uredba o popisu obveznika primjena Zakona javne nabave, Uredba o oblicima načinima, uvjetima, izobrazbe u sustavu javne nabave i da dalje ne nabrajam. Naši Zakoni, naš okvir javne nabave je izvrsno riješen i tu ne treba nikakvog poboljšanja ali kada dođemo u situaciju kontrole postupaka javne nabave, kada dođemo u situaciju da netko raspisuje natječaj javne nabave počinju ogromni problemi. I zato je rasprava o ovom čovjeku, koji je zaista ogromnom greškom onih koji su ga predložili došao u Komisiju koja treba kontrolirati postupke javne nabave je ključna poruka da natječaj javne nabave mogu provoditi samo profesionalci i općenito u javnoj nabavi bez integriteta ljudi od lokalne vlasti pa do državne vlasti neće se riješiti problem javne nabave. U Hrvatskoj javna nabava evo 2007. da još jedanput ponovim iznosila je 45 milijardi kuna što je 16% bruto-domaćeg proizvoda. Prošle godine negdje 30 milijardi, svake godine u pravilu javi se ukupno polovica javnih nabava na koje se ljudi žale, bude poništena, i to se kreće u iznosima od 2 do 4 milijarde. Zašto se krši javna nabava? Javna nabava se krši zbog toga što u brojnim slučajevima se želi ostvariti korist, da li je to korist koja ide u privatne džepove, u stranačke džepove ja neću danas govoriti ali želim naglasiti da bez integriteta i bez osude svih ljudi koji sudjeluju u izvrgavanju postupaka javne nabave bez obzira da li oni bili u SDP-u ili HDZ-u ništa nećemo učiniti. Ja pozivam sve kolege u Saboru, da prestanemo štititi kriminalne pojedince u bilo kojoj stranci jer zbog njih najviše mi patimo, mi smo predmet poruge građana Hrvatske, nas političare osuđuju a istovremeno korumpirani pojedinci u pojedinim državnim tvrtkama, gradskim tvrtkama koje su bez obzira u kojoj sredini, pojedinci se bogate, voze Audi 6 i imaju hrabrosti reći ljudima Hrvatske zašto bi se mi vozili u Golfu, zašto bi se mi vozili u Golfu nama pripada Audi A6. Pa zar mi to kao političari u ovom Saboru to trebamo dozvoliti i amenovati da su oni u pravu. Sve što se događa ovog trenutka u Hrvatskoj u području pojedinih državnih tvrtki koje provode javne natječaje i javnu nabavu, a posebno ja ću reći bez imena ljudi, Hrvatske autoceste su dokaz da je previše prljavštine u tim državnim tvrtkama i da sve to zajedno mi moramo spriječiti. Ne dozvoliti da pojedinci se bogate na račun građana Republike Hrvatske i svima nama se smiju u lice. Oni se svima nama smiju u lice i bahato poručuju to je naše pravo. Novci koji su potrošeni u Hrvatskoj cestogradnji su novci građana Hrvatske, svih poreznih obveznika a tim novcima se trebaju graditi autoceste, a ne apartmani, vikendice pojedinaca koji rade u tim tvrtkama i ne da se na teret građana Hrvatske kupuju automobili koji onda završavaju u njihovim rukama. Kako se krši javna nabava? Vrlo jednostavno se krši javna nabava i sve u skladu sa zakonom. Gradnja tunela u Hrvatskoj, bojanje tunela u Hrvatskoj, što se radi? Kaže se da tunel u Hrvatskoj treba obojiti tvrtka koja ima 200 certificiranih radnika za antikorozivnu zaštitu. Koliko ima takvih tvrtki u Hrvatskoj? Samo jedna i vrlo je skladna i konstruktivna i zove se „Sklad gradnja“. NI jedna druga tvrtka u Hrvatskoj ne može ispuniti taj uvjet na natječaju za bojanje tunela i sve u skladu sa zakonom, ali to je način kako se krši javna nabava. U Pripremi natječajne dokumentacije unaprijed se pogoduje pojedinom budućem investitoru, to svi znaju, a oni nam se smiju u lice. Tko je poništio dodatni natječaj od 8 milijuna kuna? Kakav je to voditelj projekta koji unaprijed ne zna da će trebati 8 milijuna kuna dodatnih radova? Poništila je Uprava za javne nabave, koja dakle ima mogućnost da unaprijed analizom natječajne dokumentacije utvrdi da nešto nije u redu, i to je još jedan pokazatelj da se može doskočiti pojedincima koji troše naše novce. Kako se još može kršiti javni natječaj, dakle u nekom ministarstvu državni tajnik pozove buduće izvođače i kaže im vi ćete se javiti, toliko ćete dati ponudu i nitko se od vas ne smije žaliti, ali ovaj koji dobije natječaj će svima vama podijeliti radove. Na taj natječaj će biti i tuneli, neće se javiti tvrtka „Sklad gradnja“, ali ćete joj morati dati posao. Tako se krše natječaji kada se grade Hrvatske autoceste, i zato su Hrvatske autoceste jedne od najskupljih cesta u Hrvatskoj. Prema tome, drage kolegice i kolege naš zakonodavni okvir je dobar, tijela koja su oformljena i po strateškom planu borbe s korupcijom postoje ali sve pada na ljudima, ljudima koji zloupotrebljavaju svoje položaje i koji troše novac poreznih obveznika za svoje osobne interese, ja mislim da je vrijeme da stanemo tome na kraj a ne da se pozivamo na 2003. stalno, kolega Markovinoviću zašto niste podnijeli prijave, 6 godina ste na vlasti, mogli ste podnijeti prijave, osnovati istražna povjerenstva, riješiti taj problem, da nas prestanete opterećivati sa time. Idemo razgovarati o današnjim javnim natječajima, o današnjem novcu koji curi na sve strane, a istovremeno građani Hrvatske ostaju bez posla, 300 tisuća građana ostaje bez posla, vanjski dug 42 milijarde eura, unutrašnji dug 20 milijardi, dobrim dijelom zbog korupcije i organiziranog kriminala koji nam godišnje odnose 12,5 milijardi kuna, ajmo to riješiti da napokon u Hrvatskoj pokažemo da se zaista možemo boriti sa korupcijom pa tako i korupcijom u javnim nabavama. Nemojmo štititi pojedince u svim strankama koje nam štete. Direktne pogodbe, evo Zagrebački Holding, njegov je budžet 5 milijardi kuna, od tih 5 milijardi kuna 2,5 milijarde idu na javne nabave, a od tih 2,5 se milijardu i pol potroši u direktnim pogodbama, a direktne pogodbe su ključni način koruptivnih aktivnosti u javnim nabavama. Hvala lijepa. navod kolege Jovanovića koji je citiram rekao: „Prestanite štititi one koji čine kriminalne radnje“. Kolega Jovanoviću to nije točno, ne pada nam na pamet bilo koga štititi nego to prepuštamo nadležnim institucijama sustava i za razliku od vas kolega Jovanoviću, ne sumnjičimo, ne optužujemo, ne osuđujemo, a pokušali bismo i kažnjavati jer poštujemo presumpciju nevinosti da je svatko nevin dok mu se krivnja ne dokaže. Hvala lijepo. Ispravak, gospodin Boris Matković. već unaprijed i iskonstruirana, dakle cijela priča, način kako državni tajnici raspisuju natječaj. Gospodine i kolega Jovanoviću je li to možda iz iskustva govorite kako se radi? Ja koliko znam kao gradonačelnik u 3 mandatu tako nitko ne radi. Tako možda radite samo vi ako imate određeno iskustvo po tom principu. Ispravak netočnog navoda, gospodin Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Evo moram ispraviti kolegu koji tvrdi da ja opterećujem, evo valjda njega i njegove kolege i kolegice, sa svojim tvrdnjama. Ja samo želim reći da ako govorimo o korupciji onda pogledajmo najsvjetlije primjere korupcije. I zamjeram što kolega zloupotrebljavajući svoj položaj predsjednika jednog Nacionalnog vijeća za borbu protiv korupcije isključivo viče: "Treba Vladu smijeniti." Prema tom nije kolegi bitno da li postoji korupcija ili ne, nego je samo bitno kako doći na vlast i zato su i podijelili uloge. Jedan napada ne znam Kalmetu, drugi napada Polančeca, treći ovog, četvrti onog, gospodo imate izbore. Ako na izborima ne uspijete dolaze slijedeći izbori, a to što znate da nećete uspjeti to je vaš problem.

Prvo bih vas želio podsjetiti na naše parlamentarne rasprave u Izvješću o radu te Državne komisije koje su nam svako uredno redovito prikazivali koliko žalbenih postupaka su imali, koliko žalbi su usvojili, koliko odbili i davali vrijednost kontroliranih javnih nabava. Ta Državna komisija, a i zbog novog zakona koji je ovdje bio raspravljan prije nepunih mjesec dana ako se ne varam, svi smo zajedno ocijenili da se radi o jednom veoma značajnom antikorupcijskom tijelu. Uostalom neću reći ništa novoga ako kažem da je javna nabava majka većina korupcija u svakoj državi ne samo kod nas. Raspravili smo dakle u izvješću svake godine, donijeli novi zakon u kojem je bilo zapisano da mandat sadašnjih članova komisije traje do isteka mandata na koji su imenovani. Vlada je došla pred nas s prijedlogom da se jedan član te komisije razriješi i izabere novi. Što piše u obrazloženju razloga razrješnjenja? Je li dosadašnji član komisije otišao u mirovinu ili mirovnu misiju? Je li moguće da Vlada pred Parlament dolazi s prijedlogom razrješenja bez navođenja ijednog jedinog razloga zašto netko nema više uvjeta da ostane članom te komisije? Moramo li nagađati da je razlog njegove smjene činjenica da je zloupotrijebio status i protupravno stekao imovinu? Dakle, mi moramo čitati novine da bi razumjeli, znali i shvatili zašto će Vlada predložiti ili zašto Vlada predlaže nečije razrješenje. Pa kada nas već Vlada upućuje na to da iz novina saznajemo zašto gospodin Perdić Ante više ne može biti član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave onda bi ja morao podsjetiti na još jednu činjenicu koja je bila prisutna u medijima, a to je to da su tog istog člana Državne komisije nekoliko mjeseci ranije mediji uslikali da se vozi u automobilu koje je kupilo jedna tvrtka ili firma koja je sudjelovala u jednom od postupaka kontrola javne nabave. Tada ta medijska informacija nije bila dostatna nikome u Vladi da izvrši provjeru točnosti tih navoda i već tada pokrene postupak razrješenja. Međutim ovaj primjer otvara 2 ključna pitanja. Prvo, da li je još netko osim tijela istrage otkrivanja kriminala znao za dijela koja je taj čovjek učinio? Da li postoji bar teoretska mogućnost da je svo vrijeme članstva u komisiji taj čovjek bio ucjenjivan od onih koji su znali za zloupotrebu statusa i protupravno stjecanje imovine i ucjenom ga prisiljavali na odlučivanje u samoj komisiji? To je teorijski moguće. Isto kao što ono kad je izašlo u javnost da vozi tuđi auto, netko je za to znao, netko je poslao novinare i fotoreportere da to snime, tako je isto netko mogao znati i ove druge činjenice zbog čega je došlo do uhićenja. I drugo, da li postupak predlaganja kandidata za članove te komisije koji smo upisali novi zakon jest najbolji. Ja sam u svojoj raspravi o zakonu problematizirao rješenje, po meni nejasno i nepotpuno, na koji način će Vlada prikupiti kandidaturu ili kandidature. kako, kojim postupkom je Vlada Republike Hrvatske došla do prijedloga da se gospođa Rožika Gužvanj imenuje za člana komisije, izabere za člana komisije? Da li se za te kandidate vrše sigurnosne provjere? Ne bi li sada bilo ovaj slučaj dovoljno jak da recimo Nacionalno vijeće, Antikorupcijsko nacinalno vijeće ovlastimo da prije imenovanja i rasprave u Saboru ima intervju s kandidatima? Da javnim razgovorom na otvorenoj sjednici provjerimo sve o kandidatima i saznamo sve o njima, tko su, što su, ima li ili nema zapreka za njihov izbor? Ako Sabor već ima jedno antikorpucijsko tijelo koje je ovlašteno da nadzire kontrolira provedbu antikorupcijskih mjera, državna komisije jeste jedno od antikorupcijskih tijela. Zašto se ne bi zaštitili od mogućnosti da u postupku predlaganja izbora članova te komisije napravimo takve pogreške kao što je bilo u ovom slučaju? Koje jamstvo Vlada Saboru nudi i da novopredložena kandidatkinja nema zapreka za izbor imenovanja, kojim postupkom je to utvrđeno? Tko? Kada? I gdje? Ja se sada ne sjećam napamet podatka, koliko je bila vrijednost kontroliranja postupaka javne nabave pred tom komisijom u prošloj godini, ali čini mi se da se spominjalo negdje oko 18 milijardi. Dakle, govorimo o članovima tijeka koja u ime države odlučuju o zakonitosti ili protuzakonitosti postupaka vrijednosti 18 milijardi kuna. A članove te komisije Sabor bira na način da od Vlade dobije razrješujemo ga i predlažemo imenujete ju. I par šturih podataka, gdje je tko rođen, kakve škole je završio i koje radionice je završio. I to je sve. Ja želim vjerovati da će i predsjednik Antikorupcijskog nacionalnog vijeća, kolega Jovanović, ozbiljno razmisliti o mom prijedlogu, da ćemo predložiti zajedno proširenje ovlasti Nacionalnog vijeća, upravo zbog toga što se i jedna i druga stvar daje u nadležnost Saboru. imenovanjem ili izborom člana bilo kojeg tijela koje za svoj rad odgovara Saboru, mi praktički preuzimamo odgovornost za ispravnost odluke, a na nikoji način ne sudjelujemo u prethodnim radnjama da da bi se osigurali od mogućih pogrešaka novih uhićenja, novih spoznaja za djela učinjena prije nego što je netko bio imenovan za člana tako važnog tijela kao što je ova državna komisije. Hvala lijepo. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Lesar i vi ste zapravo potvrdili ono o čemu sam ja govorio da je ključno u provođenju svih naših zakona, a ovdje u slučaju javne nabave da su da su kadrovi najveći problem. I sam postupak imenovanja ne samo ovog povjerenstva, sjetite se Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, kako je završila predsjednica koja je predložena, pokazuje da je puno problema u imenovanju kadrova koji su ključni za neka suštinska pitanja u ovom slučaj korupcija i mi ćemo uskoro imati raspravu u ovoj sabornici o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije, pa se nadam da možemo razmotriti ovaj vaš prijedlog koji sigurno ide na tragu da se kadroviranje ovdje počne provoditi na temelju struke, a ne politike. Evo ja ću vas podsjetiti da mi nismo nikada dobili objašnjenje, zašto nije ponovno produžen mandat Goranu Matešiću, predsjedniku ove državne komisije, koji je dobio same pohvale od Europske komisije za svoj rad i unapređenje rada Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Gospodine Jovanoviću, s vama se potpuno slažem u ocjeni o tome da smo u zakonodavstvu i propise uskladili sa europskim. I neke u petoj brzini, neke u trećoj, jedan, dva su bili čak i u rikvercu, ali to nije sada bitno. Ali jedno usklađenje koje nikako da napravimo sa Europom a to je ono kada kadroviramo i biramo ljude. Sve do toga trenutka smo europski orijentirani, a kada dođe izbor ljudi na odgovorne dužnosti u pitanje, e onda niti europska praksa, niti europska procedura, niti europske želje u ovoj sabornici nisu prisutne. I zbog toga se uvijek zalažem, da one ovlasti Sabora, kada već imamo ovlast izbora nekoga što nam je zakonom dato, da prije toga i u trenutku kada s one strane Markovog trga dođe prijedlog, ne bude to samo puka formalna rasprava na plenarnoj sjednici, nego da za svaki takav prijedlog Vlade pri izboru, postoji matično radno tijelo koje će provesti javni razgovor s kandidatima i tek onda predložiti Saboru raspravu i njihov izbor. Hvala. Zaključujem raspravu.